Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за въпроса, господин Стойнев! Да, важно е да внеса малко яснота. Да, получена е обратна връзка от Европейската комисия и тя по никакъв начин не ни изненадва и не ни притеснява. България всяка година получава препоръки от Европейската комисия. последните години примерно за 2020 г. – 34 препоръки какво трябва да прави България. За предишната година са също толкова, а България по голяма част от тях не е правила кой знае какво. До момента нямаше европейски механизъм, с който европейски институции да изискват от нас всяка година да даваме някакъв резултат по тези проблемни сектори, които имаме. Нека да не се съсредоточаваме върху тези цифри, за които казвате – 43. В Плана за възстановяване и устойчивост има 57 проекта и 46 реформи. Ние сме получили обратна връзка, в която има два големи въпроса – ще се върна после към тях, и отделно технически въпроси по някои от реформите. Например, кога ще бъде въведен този закон – нещо, което в момента е трудно да кажем, дали сме задали да бъде въведен като реформа другата година, или годината след това. Това са технически въпроси, които ще бъдат изчистени, и министерствата работят по това. Това са въпроси, които не ни притесняват и не ни изненадват, и не са нещо, което не сме очаквали. Големите два отворени въпроса са действително, както се каза много пъти, в сферата на енергетиката и в сферата на върховенството на закона. Водихме трудни преговори в последните месеци аз смятам, че ние сме задали нашата позиция. Абсолютно невярно е, че има голяма критика към сектор „Енергетика“. Напротив, в сектор „Енергетика“ в момента, както е в Плана, има огромен прогрес. Това беше и обратната връзка, която получих в много неформални срещи, оттам, откъдето започнахме през май месец, и там, където сме сега. Но ние имаме наши червени линии. От Европейската комисия упорстват за още, така да го кажем, реформи, а една от важните части е реформата на „Българския енергиен холдинг“. Това е нещо, което един служебен кабинет не може да поеме сега като ангажимент, и това е червена линия – да, продължават преговорите. Пак казвам, това са преговори и не всичко, което получим от другата страна, е нещо, което ние сме склонни да приемем. В крайна сметка трябва да защитаваме правилната позиция за страната и позицията, която отделните министерства смятат за правилна. По отношение на върховенството на закона мисля, че свършихме много добра работа. Министерството на правосъдието предложи механизъм за критиката, която от години получаваме в Годишния доклад, а именно за липсата на отчетност на главния прокурор. Зададени са механизми как това да се адресира, като тук предстои да се изчисти в повече детайли и технически самият механизъм как да се избира такова лице, което да може да разследва главния прокурор. Това са двата големи въпроса, по които действително продължават преговорите, но това, че получаваме някакъв коментар от Европейската комисия, не значи, че всеки такъв трябва да бъде приет, а ние трябва да защитаваме нашата позиция. Благодаря. Благодаря Ви. За реплика, господин Стойнев? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер Пеканов, пак не стана ясно. четири пет месеца ние също знаехме, че трябва да се направят конкретни реформи в сектор „Правосъдие“ и в сектор „Енергетика“. Какво точно се изисква от Европейската комисия, кои са червените линии на нас все още не ни е ясно? Подозрително е, че информация, че този документ е върнат от страна на Европейската комисия, получаваме от бившия народен представител Мика Зайкова – поне така излезе в медиите, вместо да има позиция от правителството.

Ако документът бе изпратен много по-рано, може би правителството можеше да действа, както когато от тази зала аз самият Ви призовавах да го изпратите, защото ще получите въпроси, на които да отговорите, и вече наистина да подготвите следващото правителство с конкретни действия. Засега обаче само Вие знаете, Вие имате конкретната информация, само Вие сте информиран какво се случва, а обществеността нищо не знае. Колеги, това са 12 милиарда. Трябваше вече предварително да получим една част от тях, за да започне наистина реалното възстановяване на икономиката. Докато се сформира правителство – надявам се да е скоро през следващата седмица, докато се запознаят министрите, докато тръгнат реформите ще минат още два-три месеца и България отново ще бъде на опашката. Затова трябваше наистина още не е късно, да кажете точно: какви са тези червени линии, от които Вие така и не можете да отстъпите, това, което е необходимо да свършат Народното събрание – като реформи,

не някои държави започнаха да се възстановяват, а ние, за съжаление, особено в сферата на здравеопазването, все повече затъваме и затъваме. Така че 43 въпроса – напълно съм съгласен да не гледаме бройката, но в крайна сметка

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Да внеса още малко пояснение. В крайна сметка Планът за възстановяване и устойчивост е документ на изпълнителната власт – всички министерства движат своите проекти и реформи. Не е вярно, че аз имам цялата информация. Напротив, всички министерства знаят какво трябва да свършат. Пак ще го кажа: голяма част от техническите въпроси са свързани с това дали виждаме, че един закон ще бъде приет

реформата на БЕХ, която да адресира проблема с крос субсидирането вътре в БЕХ, който се вижда като проблематичен от страна на Европейската комисия. Казвам, че нашата позиция за момента е, че ние не можем да предложим такава и ще отстояваме тази позиция. Пак казвам, това, че има някакво изискване или очакване нещо да се случи, ако съответното ресорно министерство не смята, че това е правилният вариант, няма нужда всяко нещо да бъде прието, което е давано като обратна връзка. В сферата на върховенството на закона. Мисля, че много ясно съм го обяснявал няколко пъти. Трябва да се засили контролът, да се даде възможност да се разследва и главният прокурор – особено при липса на повдигане на разследване. Това са неща, описани в Плана, можете да ги видите. Мисля, че са в т. 2 от компонент 10, реформа 2. Там са описани всички неща, които сме заложили в момента, и Европейската комисия иска в по-голям детайл да ги обясним. Ние може би дори не искаме да ги обясняваме, защото в крайна сметка това са реформи, които Народното събрание ще вземе в бъдещ период. Ние не искаме да връзваме в момента ръцете на Народното събрание как те да се случат. Тоест ние се опитваме да оставим много гъвкавост по тези реформи и затова не влизаме в детайли да обясняваме – това ще се случи по този начин в този закон, именно за да има възможност Народното събрание да вземе тези реформи по начина, по който смята. Това, което се очаква от нас, е сега да подадем как те ще се случат. В тези преговори се опитваме да оставим именно такава гъвкавост, за да се случат тези реформи по най-добрия начин. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Пеканов. Въпроси от парламентарната група на „Има такъв народ“? Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря Ви, господин Председател. Моят въпрос е към министър-председателя господин Стефан Янев, тъй като касае външната политика и отношенията ни с Република Господин Министър-председател, в последния един месец в публични изяви на висши представители на Република Северна Македония виждаме някакъв особен ентусиазъм и приповдигнато настроение, говорейки за предстоящото им членство в В този ред на мисли: има ли нещо, което ние като български народни представители не знаем; има ли промяна в българската позиция относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз; продължават ли разговорите, на какъв етап са и в каква посока се развиват? Благодаря Ви. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър-председател. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Василева, няма промяна в българската позиция. Няма нещо, което обществеността да не знае, включително вчера на Министерски съвет приехме позиция на българското правителство, която ще бъде представена на Съвета по общи въпроси следващата седмица в Брюксел. Това е позицията, която беше защитена и от нашия представител в Постоянното представителство в Брюксел, ако не се лъжа, миналата седмица. Няма промяна! това, което наблюдаваме – медийния ентусиазъм, демонстриран от ръководители на чужда държава или демонстриран от чужди медии – не мисля, че трябва да го коментираме в дълбочина в българския парламент, защото от тази трибуна ние не можем да кажем на нашите колеги от съответните правителства какво и как да правят. Но нека да подчертая, че позицията на Република Северна Македония и на целия регион на Западните Балкани по принцип е постоянна и неизменна. Нашата позиция е, че не само Република Северна Македония, но и Западните Балкани като общ регион заслужават своето европейско бъдеще и България целенасочено през годините не само е декларирала, но и е давала своя принос в подготовката на тези държави в техния път към европейското бъдеще. По отношение на Република Северна Македония и фактите, че имаме един подписан договор за добросъседство и сътрудничество през 2017 г.,

не само е декларирана, но и коментирана, тя е известна, публична е с така наречените пет плюс една точки, това е, да кажем схемата, по която могат да продължат разговорите. Надяваме се на добронамерено отношение от нашите колеги от Република Северна Македония, така че да се получи този необходим диалог, да се преодолеят различията, за да може да се даде дата за първата конференция и съответно да започнат преговорите на тази държава с Европейския съюз. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, господа вицепремиери! Напът сме утре да станем свидетели на скритата приватизация на Пловдивския панаир. Утре в Общинския съвет – Варна, ще бъде гласувано решение, с което ще бъдат прехвърлени 29% от Пловдивския панаир от дружество на господин Георги Гергов, който знаете, че от години има интереси в цялостното придобиване на Панаира. В резултат на това българската държава няма да упражнява никакъв контрол над Панаира. Ако позволите една вметка. Като редовен изложител трябва да Ви кажа, че това може би е единственият случай, в който държавата се е явявала по-добър стопанин на една компания, отколкото частният ѝ собственик. Откакто господин Гергов придоби частичен контрол върху панаира, той всъщност върви само надолу, но не е това темата. Темата е, малко ще се върна назад, през 2016 г. Министерството на икономиката отпуска 29% от Панаира на Община Варна, за да може тя да си върне така наречената дупка в центъра на града. Това не се случва и през 2017 г. общинският съвет гласува да се върнат обратно акциите на Министерството на икономиката. Това обаче – четири години по-късно, не се е случило. Кметът Портних сега е решил в колаборация с господин Гергов да направи този апорт, в резултат на което от утре българската държава няма да има никакво влияние над това, което се случва в Пловдивския панаир. Въпросът ми към Вас, господин Премиер, е: възможно ли е решението на Общинския съвет да бъде преведено в сила и Министерството на икономиката да си върне акциите, или ако не, какво може да направи Министерският съвет,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мирчев, фактите, които изнесохте са Накратко ще Ви запозная с това, което е направено до момента от българското правителство, включително в последните месеци и последните дни. Прав сте, че българската държава е преотстъпила, ако не се лъжа, цифрата е около 16 милиона безименни акции на Община Варна и впоследствие, след като се е случило това, което описахте, през 2017 г. Общинският съвет на Варна е взел решение мисля, че на 2 май 2017 г., за предоставяне, тоест връщане на тези акции в полза на държавата. Това обаче не се е случило до момента и в последните няколко месеца. Аз имам пред себе си второто писмо на министъра на икономиката до кмета на Община Варна и Общинския съвет на град Варна, в което настоява да се изпълни това тяхно решение от 2017 г.

това, за което споменахте, можем да намесим тук и Община Пловдив, която също е съакционер в дружеството Пловдивски панаир. Ако това се случи, на практика наличните акции на Община Пловдив ще паднат като процент и ще се намали нейната тежест. Тоест опасенията за скрита приватизация ще бъдат оправдани. В този случай Министерството на икономиката е изпратило своите виждания и предупреждения и до двете общини, че това не бива да се случи, защото влиза в противоречие с определени закони. Оттук нататък пътищата за затвърждаване позициите на държавата в това дружество, което очевидно се управлява добре, както и Вие казахте, е или по съдебен ред, или с помощта на Народното събрание – по преценка, кои закони как трябва да се променят, така че да не се дава възможност местната власт по такъв начин да обезсилва централната власт, тоест изпълнителната власт, и да се намери точният баланс в бъдеще време да не се допускат такъв тип ефекти. Но фактите, които казах, са така и това, което правим, е възможното в рамките на закона в момента. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! В кризата, предизвикана от епидемията от COVID-19, най-засегнати са хората в неравностойно положение, хората с увреждания, както и децата, които са в риск от бедност. Какви мерки са предприети от правителството за защита на тези най-уязвими групи български граждани? Предвиждат ли се специални помощи и облекчения за тези хора? Предвиждат ли се помощи специално за предприятията на хора с увреждания, за работодатели, които са наели определен процент хора с увреждания, както и по какъв начин се подпомагат семействата, където има деца с увреждания? Благодаря.

извънредна епидемична обстановка всички лица, които се нуждаят от подкрепа от страна на държавата съгласно разработените и прилагани мерки от самото начало на пандемията от COVID-19, обхващат абсолютно всички български граждани, включително и хората в неравностойно положение – хората, които са с увреждания. Мерките, които и на предходния въпрос обявих: 60/40, така известната мярка „Запази ме +“, „Заетост за теб“, подкрепата на родителите на деца до 14-годишна възраст тогава, когато те трябва да останат вкъщи, за да гледат децата си поради това, че е обявена съответно със заповед на здравния министър мярка, която ограничава посещенията на учебните занятия, така че всички хора в неравностойно положение, включително и хората с увреждания, могат да се възползват и те се възползват от всички тези мерки. Нито една от мерките не кореспондира и не ограничава или не насочва избирателно към определена група предприятия определена група хора. Това не се допуска и по съответния механизъм, който е по Временната рамка на Европейския съюз за прилагането на тези противоепидемични мерки и съответните мерки, които се предприемат за подпомагане на населението – запазване на заетостта и подпомагане на работодателите. В момента не мога да Ви отговоря колко точно са предприятията за и на хора с увреждания, които са получили конкретна помощ по всички тези мерки, но всички тези предприятия получават помощ по всяка една от мерките, които са в подкрепа на бизнеса, в подкрепа на заетостта, съответно подкрепата на хората с увреждания и техните деца. А иначе всяка една от мерките, които действат съгласно действащото законодателство за хората с увреждания, включително и децата, които са с над 70% вид и степен на увреждане, съответно и над 90%, размерите, които се получават съгласно закона, са от 350, 450 и 930 лв. Така че тези средства се получават ежемесечно от всяко едно дете с увреждане – съответно от лицето, което се грижи за това дете – съответния родител, или ако е настанено в приемни семейства или семейства на близки и роднини за отглеждане. По абсолютно всички мерки, които подкрепят в момента в тази извънредна епидемична обстановка хората и бизнеса, са включени и хората с увреждания. Благодаря. Благодаря. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, разбирам, че няма специални помощи и облекчения за хората с увреждания. Те подлежат на подпомагане по общия ред. Искам да напомня, че това са граждани от особено уязвима група. Те много по-тежко от всички нас приемат последиците от тази криза, много по-силно са засегнати. И затова призовавам служебното правителство, както и дай боже, да се състави ново стабилно правителство, да предприемат действия в тази насока и да защитят и хората с увреждания, и децата. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към втория рунд въпроси. От името на „Продължаваме Промяната“ – Антон Тонев, заповядайте.

господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги! Моят въпрос ще бъде отправен към вицепремиер Донев: какви мерки е въвело досега Министерството на труда и социалната политика по отношение осигуряването на енергийни помощи за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

Това, което служебното правителство предприе по отношение на подпомагане на семействата с целева помощ, която е за отопление през зимния сезон съгласно действащото законодателство в момента – изплатени са на 261 хиляди лица и семейства помощи за отопление за петте месеца на отоплителния сезон 2021 – 2022 г. Помощта е увеличена с 6,8% и съответно пълният размер на тази помощ за отоплителния сезон на семейство или на лице е 523,55 лв.

на лица и семейства, които съответно са в риск, имат необходимост от подпомагане. С тази еднократна финансова подкрепа са подпомогнати 27 349 лица. Тези пари от днес се изплащат в съответните поделения на Българските пощи, а на онези от заявителите, които са посочили, че желаят тези средства да бъдат изплатени по банков път, парите вече са им преведени. Най-много от тази помощ и въобще от помощта за отопление са се възползвали в областите Пловдив, Благоевград

месечна целева помощ за отоплителния сезон и на еднократната финансова подкрепа от 300 лв. Малко повече за тази еднократна финансова подкрепа от 300 лв. Тя всъщност беше осигурена чрез допълнителен трансфер от централния бюджет по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер на 15 млн. лв. и обхвана всички лица, които съответно поради превишаване на определения диференциран доход до 30 лв. не са попаднали в целевата помощ за отопление по закона от 523,55 лв., а също така а също така и другото условие, че са имали по-малко от шест месеца регистрация в бюрата по труда като безработни преди кандидатстването – крайният срок за кандидатстване за получаване на помощта. хора, които са кандидатствали, но поради тези причини са били отхвърлени от страна на социалните служби – дирекция „Социално подпомагане“, те автоматично административно са били обработвани, съответно подадени за получаване на помощта от 300 лв., за заявленията, които можеха да подават, беше до 23 ноември тази година. Съвсем накратко

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Заповядайте.

Господин Стойнев в частта, свързана с Плана за възстановяване и устойчивост, зададе въпрос, който предварително си бях заложил да задам. Затова ще се обърна към премиера със следния въпрос: във връзка с енергийната криза, която настъпи с повишаване цените на енергията, все по-често се говори за невъзможност на небитовите потребители, които не са защитени от регулирания пазар, да заплащат своите сметки за енергия. Това започна още през месеците юли и август на тази година, два месеца преди цените на енергоносителите и в Европа шестото народно събрание от нашата група многократно желаехме в бюджета, който внесохте за актуализация, да бъдат заложени такива средства. Уви, това не се случи. От 1 декември отново небитовите потребители са оставени без никаква помощ. Та в контекста на изказванията и на финансовия министър, че служебното правителство е подготвило бюджет по закон, който ще бъде внесен, заложени ли са средства към небитовите потребители, които да ги подпомогнат в този период на изключително високи и рекордни цени за България? И ако да, в каква насока са те, ако имате информация? По Правилник в интерес на истината нямам право да поискам детайлна информация, но ако имате информация каква част от помощта за ноември и декември е изплатена, също би било от значение както за нас, така и за зрителите, защото към началото на този месец все още нямаше изплатени средства към небитовите потребители. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър-председател.

сериозна и е много важна за българския бизнес, за небитовите потребители, защото публично известно е, че мерките, които служебният кабинет предприе да преразпредели част от печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за сметка на небитовите потребители, е дизайнирана и има срок на простиране на нейната ефективност в рамките на два месеца – октомври и ноември. Първо, от последния доуточняващ въпрос. Към момента от 47 дружества 46 договора са подписани и буквално тези дни започват изплащането на голяма част от компенсаторните суми до повечето от потребителите съответно за октомври и до 10-и, тоест тоест другата седмица, вече ще бъдат направени изплащанията и за сметките за ноември. Разчетите, които има в Министерството на енергетиката, и съответните договори, които са направени, предвиждат това да се случи сега. До момента сравнително малка сума е преведена поради естественото забавяне на сметките и необходимостта от тяхната обработка. Но това ще се случи в следващите дни, буквално следващата седмица. По отношение на мерките и тяхното продължаване – дали и каква част, без да влизам в детайли, са предвидени в проекта за бюджет? Да, предвидени са, но в крайна сметка този проект на бюджет ще се гледа тук в пленарната зала. Тоест зависи от Вашата воля какви ще бъдат тези мерки и как ще изглеждат, съотносими от 1 декември нататък, нататък, защото прогнозите са, че енергийната криза с високите цени на енергоносителите и съответно на тока, а до голяма степен и на като ценови параметри ще бъдат високи в обозримо бъдеще и в следващите поне два това, което трябва да се вземе като краткосрочни мерки, е поне за периода от 1 декември, по преценка – до края на февруари или март. В допълнение на това, което говорим, и в съзвучие с европейската практика – това, което се прави в другите страни от Европейския съюз, разбира се, има нюанси. Не са еднакви мерките, които се вземат във всички страни членки, но част от страните членки заложиха мярката промяна или отмяна на данък добавена стойност. Това нещо е предвидено и в един от вариантите, по който работи служебният кабинет, и този вариант е предложен от гледна точка на това дали бъдещият кабинет и Народното събрание ще се съгласят за временно приемане на такава мярка за частичен или намален данък добавена стойност върху цената на електрическия ток. Тези решения предстоят. Разбира се, вчера буквално гледахме такъв тип мярка от гледна тока на необходимостта да бъде съгласуван, да бъде направена необходимата административна подготовка в координация с Европейския съюз и Европейската комисия, така че в близките седмици да имаме готовност – разбира се, ако парламентът прецени така, да се приеме и такъв тип мярка. Благодаря. Благодаря Ви, господин Янев. За реплика – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Янев, действително, както споменахте и Вие, парламентът е мястото, където ще се вземе решение как ще изглежда бюджетът за следващата година, но изключително ще улесните процеса, ако има заложени конкретни мерки в този бюджет. Безспорно от страна на групата на ГЕРБ-СДС ще държим поне в рамките на следващите шест до девет месеца да има ясни мерки, които да са свързани с очакванията на небитовите потребители, а те са вече над 200 лв. отстъпка от цената на енергията,

така да се каже, защото тези разходи в крайна сметка се плащат от българските граждани, които ние тук представляваме. Един апел към Вас или по-скоро молба – ако има възможност, понеже днес чухме, че в сектор „Енергетика“ – ще цитирам госпожа Зайкова – „всичко е станало на кайма“, ако нещо стане на кайма, да ни информирате своевременно. Ако може, да входирате в парламента тези бележки, които са получени от Комисията, за да можем също да се запознаем с тях и да ги обсъдим навреме, и успоредно с изпълнителната власт, ако има предложения от страна на Народното събрание, също да бъдат включени. Безспорно е важно да бъде отчетен и фактът, че занапред всяка една помощ, която се предоставя на небитовите потребители, трябва да бъде предоставена мигновено – в рамките на самия месец, в който трябва да се заплати енергията. Защото в противен случай бизнесът калкулира тази висока цена на енергията в крайния си продукт и крайните потребители са тези, които плащат сметката. И в крайна сметка при тези тежки условия, в които са поставени в момента европейските икономики, и занапред трябва да се грижим преди всичко за това. Благодаря Ви. Благодаря. Господин Янев, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Не. Благодаря Ви. От името на ДПС – заповядайте.

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, господин премиер Янев! Господин Бойко Илиев Рашков, международните стандарти и добри практики за провеждане на свободни и честни избори стриктно забраняват всякакви органи на реда да присъстват и влизат в секционните избирателни комисии. Презумпцията е проста – тъй като те са подчинени на изпълнителната власт, могат да повлияят на изборния процес. Дотук говоря само за международните практики и стандарти. Съгласно българския Изборен кодекс, а именно чл. 218, ал. 6, полицията следва да охранява пред секцията и няма право да влиза в нея, освен ако изрично не бъде повикана от секционната избирателна комисия за безредици в изборното помещение. В изборния ден на 11 ноември тази година около 10,00 ч. в секция № 107, град Хасково, и № 20 в Стамболово, област Хасково, нахлува полиция в изборните помещения без сигнал или разпореждане и започва да разпитва членовете на СИК, забележете, в присъствие на гласуващите граждани. В тази връзка моят въпрос към Вас е: на какво основание са извършени тези действия, с чие разпореждане и при какви обстоятелства полицията е нахлула в изборните помещения, след като в РИК и в Централната избирателна комисия не са постъпили жалби за безредици в секцията; разпореждали ли сте се лично на директора на ОДМВР – Хасково, или чрез главния секретар на МВР да бъдат извършени подобни противозаконни действия? Българското общество очаква отговори. Заповядайте, господин Министър.

Има множество избирателни секции, когато се провеждат избори в нашата страна. Аз не мога да Ви кажа в секция хикс кой къде е седял, кой какво точно е правил. При мен като министър на вътрешните работи не е изпратен какъвто и да било сигнал за нарушения, извършени от служителите на МВР, които при всички случаи трябва да са били там наблизо до избирателната секция, защото те имат съответни ангажименти във връзка с провеждането на честни избори в нашата страна. Ако имате такъв сигнал, уважаеми господин Народен представител, моля, представете ни го да го разгледаме. Ние ще го проверим и ще Ви дадем отговор писмено. Тук така да внушавате, че се вършели нарушения в изборния процес, са просто твърдения, които аз в момента не мога да проверя… Трябва да искам време от председателя на парламента да изясня, доколкото е възможно, тук за няколко минути, което обективно не мога да направя. Това е блицконтрол. Бихте могли да ми поставите този същия въпрос писмено и когато извършим проверка, да Ви дам изчерпателен отговор. И затова смятам, че се стараете непрекъснато в тази форма на парламентарен контрол да правите внушения в българското общество. Смея да кажа, че органите на МВР в последните два избора, които бяха извършени, изпълниха с чест задълженията си по закон. Ние не само не позволихме да се проведат нечестно изборите, а за първи път – исторически от десетилетия насам, успяхме да разкрием престъпления против политическите права на гражданите, една част от които бяха свързани с „Движение за права и свободи“. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Рашков, не чухме отговор на въпроса дали Вие сте разпореждали – това няма как да не го помните. иначе, благодаря за признанието, че сте разпореждали акции срещу „Движение за права и свободи“. Да, няма как да знаете в секция Х какво става и не бива да знаете, защото вътре в изборното помещение полицията няма работа и по закон, и по международни стандарти. Но това, което е още по-притеснително, е, че не чухме принципната Ви позиция за присъствието на полицията в изборните помещения. Разбирам, че повечето международни актове, уреждащи материята, като Копенхагенската декларация на ОССЕ, Наръчникът с добрите практики на ОССЕ, са приети след 1990 и може би не са Ви познати, но има и много други, като Всеобщата декларация за правата на човека на ООН – между другото, утре отбелязваме 73 години от приемането ѝ, и още много други, които датират отпреди 1990 г. Ако преди Ви е било забранено или Вие вътрешно сте се притеснявали да се запознаете с тях до 1990 г., то те сега са общодостъпни. Дори организациите, които отговарят за съхраняването и разпространението на тези документи, разходват сериозни годишни бюджети за популяризирането им и днес. И тъй като отношението Ви е ясно, аз ще Ви предоставя кратки извадки от тези международни актове, така наречените милиционерски издания – едно време им казвахме, за да се запознаете с тях и да не твърдите следващия път, че чувате за пръв път, когато газите българския закон, международни правни актове и международни стандарти. А иначе целта на споменатите действия за нас от ДПС и за цялото българско общество е кристално ясна – всяването на страх, изплашването на избирателите са добре познати и незабравени прийоми на комунистическия режим и на Държавна сигурност от този период. Благодаря Ви. Благодаря. Ще има ли дуплика? Благодаря. От името на „БСП за България“ – заповядайте.

Уважаеми господин Премиер, моят въпрос е към Вас поради сериозността и значението на националната сигурност за състоянието на ВиК сектора в момента. Проблемът с цената на водата вследствие високата цена на ел. енергията и липсата на експедитивна на експедитивна реакция на Комисията за енергийно и водно регулиране за пореден път е повод да алармираме колко е сериозен проблемът и че срокът за неговото решаване е повече от спешен, защото всичко това досега трябваше да се случи в миналото. Сериозна част от ВиК дружествата в страната все по-плътно са притиснати до стената от задаващ се реален фалит. Преди дни среща между Енергийния регулатор и Регионалното министерство създадоха още повече напрежение и всички останахме без основание да очакваме, че скоро нещо ще се промени, така че водните дружества да не фалират, а потреблението да има нормална и поносима цена при новите условия. Страховете на сектора, че поне половината от него е пред реално спиране, вече са огласени. За нас е особено притеснително обстоятелството, че бизнес плановете на ВиК сектора необяснимо защо отлежават от половин година в Комисията и реално те няма как да влязат в сила от 1 януари 2022 г. Още повече че заложената вътре в тях цена на водата вече няма как да бъде актуална предвид новите енергийни разходи за нея, новата минимална работна заплата, цените на ресурсите за ВиК ВиК инфраструктурата. Във Ваше лице настояваме изпълнителната власт да огласи позицията си по следните въпроси: готова ли е изпълнителната власт да поиска задействане на законова мярка по чл. 19 от Закона за регулиране на ВиК услугите, след като КЕВР разполага подробно с информация за дела на разходите за ел. енергия на всяко едно ВиК дружество и съответно дела на енергията във всяка една от услугите, които предлагат, така че информацията за актуалните цени да може да бъде получена в рамките на ден; каква е позицията на правителството и ресорното министерство за възможността на Фонд „Сигурност… (Председателят секунди. …на електроенергийната система“ да бъдат прехвърлени средства за подпомагане на ВиК дружествата, тъй като вследствие на повишените цени на ел. енергията там са акумулирани доста средства? И последно, има ли готовност за пристъпване към промяна в Закона за енергетиката, така че да се прибавят и ВиК дружествата като стопански субекти, които могат да сключват договор за доставка на ел. енергия по регулирани от Комисията цени? Благодаря. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Премиер. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Въпросът с цените и на електроенергията, и на газа,

едно взаимодействие между власти и различни регулаторни органи. Служебният кабинет работи интензивно и добре в координация с Комисията за енергийно и водно регулиране, в същото време не е в позицията да дава препоръки и да казва на Комисията как да си изпълнява задълженията. Знаем законодателно как се сформира Комисията, на базата на какви законови рамки работи, така че цитираното от Вас – чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, предвижда процедура за преразглеждане на цените, която може да бъде инициирана именно от Комисията за енергийно и водно регулиране. Да, с нея се води диалог, и то не от вчера, и се разглеждат различните варианти за намаляване на напрежението по отношение на тежестите, които изпитват ВиК операторите. Но преценка на Комисията е дали и как да задейства процедурата по чл. 19 от този закон за регулиране.

и икономически, и от гледна точка на услугите, които се предоставят на гражданите по отношение на водоснабдяването. Всички тези аргументи, които изброихте, са известни и по тях се работи. Едно от направленията, в които се работи, е предложение за закон, който, разбира се, ще бъде разгледан в тази зала, когато е готов и бъде внесен. Това предложение е да се създаде първо една социална, минимална ставка за потребителите, да кажем съвсем условно – 3 куб. м на домакинство, която да бъде заплащана на преференциална цена. Оттам нататък – вече според разходите и ценообразуването на съответния ВиК оператор. Да, цената на електроенергията дава своето отражение и върху дейността, и потенциално искането за повишаване на цени на ВиК операторите, но не бих искал да коментирам онова, което е в правомощието на Комисията за енергийно и водно регулиране – те ще преценят кога и как ще направят съответните промени. По отношение на това, което споменахте за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – там мисля, че предназначението на самия фонд е различно. Той не е предназначен да компенсира потребители или част от системата, които потребяват електрическа енергия – по-точно е създаден, за да покрива разходите на Националната електрическа компания. В този смисъл вероятно там е невъзможно да се търсят резерви, но резерви могат да се търсят в други направления, както това, което сме говорили и преди – съответните съответните ВиК оператори да си направят сдружение. Всъщност то беше направено във ВиК холдинга – да има собствена фирма, която да сключва договор за доставка на електрическа енергия, където е необходимо. Тоест по този начин се компенсира част от високите цени. Необходимите действия предстоят – както от Комисията, така и тук в Народното събрание. Предложенията, които ще бъдат направени от

Благодаря за отговорите, господин Премиер. Виждам, че дотук всичко е оставено в летаргията на бездействие на Комисията за енергийно и водно регулиране и тя някак си е потънала в това от своята независимост. Това е органът, който трябваше… Съгласен съм, че изпълнителната власт няма влияние над него, не може да му разпореди, не може да му заповяда, но вижте в каква ситуация се оказваме. Не искам да плаша хората, не искам да рисувам апокалиптични картини, но ако тези дружества бъдат обявени в несъстоятелност, какво се случва? Вие споменахте за новия законопроект, който ще внесе Регионалното министерство. Там е записана и социалната поносимост, там е записано, забележете, и нещо друго – че тези услуги могат да бъдат изпълнявани изключително и само от публични дружества. Един фалит,

защото все още има държава, няма да позволи това да се случи. Но искам да развия една много кратка хипотеза – когато изпадне в несъстоятелност, то губи правото си да бъде оператор на тези услуги. Повечето от тези дружества членуват в асоциациите, а асоциациите трябва да обявят концесия за това дружество. Така е написано, така е в договорите, господин Донев, защото гледам, че че реагирате малко – все едно, че не е вярно. Това е истината. Те трябва да отидат на пазара на концесиите. Примерът със „Софийска вода“ многократно е даван в тази зала по какъв начин концесията в тези услуги ограбва народа. Така че не смятам да се стигне дотам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Генов. Ще има ли дуплика? Не. Благодаря. От името на „Има такъв народ“ – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, господа министри! Факт е политиката на геноцид от страна на всички правителства на Борисов от 2009-а до 2021 г. по отношение на цял един регион от България, а именно Северозападния. През 2007 г. беше подписано Споразумение между България и Република Сърбия за изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт при село Салаш от страна на България и Ново Корито от страна на Република Сърбия. През 2014 г. беше започнато строителството и беше спряно от страна на правителството на Борисов. Моята информация е, че от страна на сръбската държава има желание, инфраструктурата е изградена и има готовност за откриване на този граничен контролно-пропускателен пункт. Той е в интерес не само на Северозападна България – на областите от Северна България, с оглед намаляване на трафика, търговските взаимоотношения между двете страни и подсигуряване на поминък на жителите на Видинска област – в този регион. Имате ли информация защо е спрян проектът и какви решения трябва да се вземат от страна на българската държава за осъществяването на този проект? Въпросът ми е към към премиера или евентуално към министър Рашков, който от тях е запознат със състоянието на този проект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Заповядайте, господин Рашков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Атанасов, дами и господа народни представители, уважаеми колеги!

Но това, което казахте, е абсолютно вярно. Аз се поинтересувах, дори направих една среща – не само по този въпрос, но използвах повода, със сръбския министър на вътрешните работи недалече от Калотина, там се срещнахме, вторият въпрос, по който говорих с него, е този. Те действително са готови с техния участък до село Салаш. Известно е, че там, може би на 4 – 5 км от това населено място, има някакъв има някакъв път – много трудно е да се каже, какъвто трябва да бъде, и строителството е спряно. До момента ние също не сме установили каква е била причината. Вероятно по-апетитните

Действително се оказва, разговарял съм и с министър Виолета Комитова по този въпрос – много бързо може да се започне строителство и да се довърши. Но до момента те не са предприели такива действия. Все пак е извън моите компетенции. Не са необходими кой знае колко пари, но във всички случаи, ако се завърши този участък, ако се открие – аз разговарях и по този въпрос със сръбския министър на вътрешните работи, те са готови да открием гранични пунктове, ще се улесни гражданинът, който преминава в двете посоки – от Сърбия към България и обратно. Второ, поинтересувах се за този проект и за нещо друго, защото ние лятото – сега в активния сезон, имахме доста сериозни упреци от нашите съседи от югоизточната част, Турция, където с основание донякъде бяха недоволни, че се струпват огромни като брой товарни машини, транспорт въобще, предвид нашите ангажименти към Европейския съюз, и като източна граница на Европейския съюз, и югоизточна граница, ние не можем да правим компромиси при проверката на транспортните средства предвид не само незаконно превозвани стоки, а и във връзка с мигрантите. По този повод именно започнахме да разсъждаваме, започнахме да мислим за този проект, който би улеснил трафика както към Видин, така и към Калотина. Ще бъде наистина много удобен за гражданите, които искат просто да посетят Република България. Ще се съкрати пътят, времето за пътуване примерно до Белград – така ме убедиха, с часове.

Благодаря на министър Рашков за отговора. Потвърждава се, че проблемът е единствено в българската държава. Може би сте прав за тези 4 – 5 км, ниската стойност на строителството – не е могло да подсигури закупуването на кюлчета, както големите магистрали. на правителството. ИВО АТАНАСОВ: …защото по този начин ще ми даде възможност да изисквам от новото правителство откриването на контролно-пропускателния пункт, който е в интерес на цяла Северна България и на българската държава. Благодаря Благодаря. Дуплика, господин Рашков? Няма да има. Благодаря. От „Демократична България“ – заповядайте, господин Димитров.

Първо, един от въпросите, които Ви беше зададен днес – в началото на блицконтрола Ви попитаха защо растежът за трето тримесечие е само 0,4% и Вие казахте: инерционна система. Тя, че е инерционна – инерционна е, господин Министър-председател, само че растежът е 4,6%, не е 0,4%, ако гледате трето тримесечие – към трето тримесечие. Правя тази уговорка от името на „Демократична България“ – да не излезе след дебата, че никой не е обърнал внимание какви са реалните данни. Такива са. Не трябва да се правят спекулации по тях. Сега по конкретната тема. Какво правим с тока за битовите абонати от 1 януари? Какви са мерките, които предприема служебният кабинет? Няма време! Тоест, ако разчитате да дойде редовно правителство и то бързо да успее да реши този въпрос, това е наивно. Наистина няма време. Освен намаляването на ставката по ДДС – временно, което го чухме като Ваше предложение. Вероятно предлагате да стане 10% за няколко месеца. Друго какво предлагате? Защото 1 януари идва и не трябва да има повишаване на тока за битовите потребители. Моля, дайте мерките, мерките, които Вие предлагате като правителство. Отделно си има регулатор, отделно има кабинет, който може да предложи свои мерки, господа, както някои от Вас може би знаят. На следващо място за небитовите потребители. Обезпокоително е, че за декември месец не се предлагат мерки. Вие казвате: да, за октомври и ноември има компенсации, но не би трябвало декември месец да бъде изключен от това, защото за евентуален редовен кабинет пак няма да има достатъчно време за бързи реакции. Така че Ви призовавам да включите и месец декември към компенсациите за небитовите потребители. Ресурси има, има допълнителни приходи в държавната енергетика, има съгласие на Комисията, очевидно е това как да става, тоест не пропускайте месец декември. Това е важно и би трябвало нещата да се случват в пакет – едното с другото. Така че в обобщение, господин Премиер, кажете ни конкретните мерки за това да не поскъпва токът

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, както Вие сам казахте, Комисията за енергийно и водно регулиране ще прецени и ще обяви какви да бъдат цените за битовите потребители от 1 януари следващата година. Това, което правим в координация с Комисията за енергийно и водно регулиране – изпълнителната власт е в постоянна комуникация с тях и се разиграват различни варианти и какво да се случи в крайна сметка като вариант, което ще бъде в основата на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране. Вече стана въпрос за временното предложение за данък добавена стойност – дали и как ще стане това е въпрос, който предстои да бъде решен. Другите неща, които в момента изясняваме – една конкретна мярка ще Ви кажа, за другите предпочитам да не коментираме в детайли, защото може да се случат, може да не се случат, въпрос на анализи, които се правят, конкретната мярка, която в момента мога да съобщя, е, че е направена и включително стъпка по отношение на уведомяване на Европейската комисия и търсене на тяхното мнение от гледна точка дали това представлява държавна помощ или не. Конкретната мярка е мярката, която е направена за небитовите потребители, дали е валидна и за електроразпределителните дружества по отношение на техните загуби, техните относими разходи за поддържането на разпределителната система? Направени са разчетите, имаме готовност, включително и задна дата от 1 октомври – това ще важи и за тях, просто чакаме уведомително писмо от Европейската комисия, което потвърждава, че тази мярка е съотносима с всички останали по отношение на икономиката, на бизнеса, другите бизнес обекти. Ефектът на тази мярка ще се отрази пряко в крайната цена, която ще предложи Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 януари. С колко – не можем в момента… Ще бъде спекулация, ако навлезем в детайли и говорим с цифри, така че нека да оставим експертите да си свършат работата. Тази работа продължава и съответно когато имаме информация, предполагам, че добрият вариант ще бъде да бъдете информирани като народно представителство едновременно от Комисията и от Министерството на енергетиката, които работят интензивно по тези теми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. реплика – господин Димитров, заповядайте. Господин Премиер, трябва да бъдат положени всички усилия за непоскъпване на тока за битовите абонати от 1 януари. Всички знаем, че КЕВР не може да реши този въпрос сама. Много важна роля играят правителството и парламентът, така че, надявам се, ако има отговор по поставения от Вас въпрос, да ни уведомите максимално бързо. Също така не казахте каква точно диференцирана ставка предлагате. Имате ли конкретно предложение, или сте само на ниво обсъждане? И по-важният въпрос – декември месец небитовите абонати, целият бизнес, особено малкият бизнес ни вълнува нас, трябва да получи също така компенсации. Вие казахте за октомври, ноември има процедура, има отделени пари, те са в процес на разпределяне. Какво обаче правим декември месец? Ако Вашата идея е, че се чака редовен кабинет, това не е най-доброто решение. Защото този редовен кабинет ще трябва да започне с бюджета и с други много важни неща. Не е умно да се губи време в момента. Така че Ви призовавам да започнете процедура и по отношение получаване на компенсации за небитовите потребители за декември месец. Кажете ни конкретно този диференциран ДДС, който предлагате, имате ли повече конкретики, имате ли ставки, или сте само на ниво обсъждане? Благодаря, уважаеми господин Димитров. Имате думата за дуплика, господин Министър-председател. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Конкретно за декември. Мярката, която служебният кабинет направи за октомври и ноември, лесно може да бъде продължена и за декември, ако е известен източникът на средства. Нека да кажем съвсем отговорно, и това да го чуят и българските граждани, че когато служебният кабинет подготвяше мярката за октомври и ноември, ние положихме усилие и направихме много точна преценка с какви средства можем да разполагаме. В момента, най-общо да го кажа, ако се приеме, че това, което се казва – да, има свръхприходи в енергетиката, това е нещо много общо. Конкретните свръхприходи, отношенията как тези пари могат да бъдат прехвърлени в Българския в Българския енергиен холдинг и съответно от тази схема, която сме предвидили, Министерството на енергетиката да може да разполага по същия начин, да дава компенсации, е един хубав въпрос, на който, надявам се, новото правителство и парламентът заедно да намерят отговор. По отношение на конкретната ставка, която предвиждаме, тя е 10%. И това е предложението, което вчера сме гледали и съответно изпращаме до Европейската комисия, за да се направи съгласувано с местните регламенти,

Заповядайте да развиете въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри и колеги! В настоящата ситуация, в която бизнесът е изправен до стената предвид ограничителните мерки, в Европейския съюз има одобрена програма, която се нарича „Поддържане на достъпност до тестове за цифрови ковид сертификати“. Тази програма осигурява финансиране от Европейския съюз за тестовете и самото тестване за COVID-19, които сертификати осигуряват достъп до ресторанти, молове, кина, театри, концерти. Моят въпрос към министър Пеканов е следният: кое налага българският гражданин сам да си плаща тестове, за които има одобрено европейско финансиране? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Русчев. Имате думата за отговор,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

имат. Опитват се да използват всякакви възможности през европейско финансиране и доколкото съм запознат, са в добра връзка със съответните служби на Европейската комисия, които предоставят подобни възможности както по отношение на тестовете, така и по отношение на медикаменти – това е във връзка с всички други международни здравни институции. Не смятам, че има възможност, която не е използвана до момента, за която те не са в контакт и не използват, но вече по-коректно и по-детайлно здравният министър може да Ви отговори на този въпрос.

Аз не знам защо прехвърляте въпроса към Министерството на здравеопазването, при положение че това е европейско финансиране?!

Заслужени аплодисменти. Предполагам ще ги видим още веднъж обаче другата седмица. Връщаме се към първа точка от дневния ред – продължаваме дискусията по Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание. Има двама записани към момента за изказване – професор Михайлов и Александър Ненков. Професор Михайлов не го виждам, но Александър Ненков е тук. Заповядайте. Само искам да обърна внимание, че ако не удължим времето за работа, може би няма да стигнем до гласуване, но както прецените. Заповядайте, господин Ненков. АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Колеги – обръщам се към колегите, които другата седмица ще поемат управлението на държавата чрез своето гласуване и подкрепа за следващо българско редовно правителство искате да неглижирате днешното гласуване! Искате да го неглижирате, защото не си давате според мен ясна сметка, и Ви обръщам внимание на това, че ако до този момент през последната една година-година и половина Вие бяхте в ролята на революционери, на хора, които – някои от Вас, без да обиждам някого, горяха маски, отричаха COVID-19, че съществува изобщо такъв проблем, то вече Вие сте в ролята на управляващи или поне след няколко дни ще бъдете такива. Невинаги решенията са много лесни, невинаги решенията са популярни винаги има две страни на монетата и винаги има хора, които ще бъдат против това, което Вие ще приемате в тази зала, но трябва да го направите, защото сте призвани да бъде Вие, когато сте управляващи, носите отговорност. И стига сте бягали от тази отговорност! Ако за ВЪЗРАЖДАНЕ и за колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ го разбирам, защото те имат една ясна позиция във времето,

е нещо добро, че единственото решение за излизане от тази ситуация е ваксинацията, готови сме да ограничим правата на българските граждани, макар това да не е популярно, но не сме готови да си ограничим собствените права?! Защо? Защо в Европейския парламент има такъв регламент? Защо другите държави това го правят? Защото са по-глупави, защото не оценяват риска, защото смятат, че ситуацията е подходяща, за да се неглижира? Ами не, колеги, не заради това, а защото те вярват, че това е единственият начин и аз също го вярвам, и нашата парламентарна група също го вярва, че това е начинът да излезем от тази ситуация. Много важно е днес Вие как ще излезете от това заседание – как ще гласувате. Не може гражданите да бъдат с едни права и задължения, а народните представители да бъдат с други. Това не е редно! Защото, колеги, забележете, има два варианта. Ако приемем, че всички искрено желаем, с малки изключения, българското население да бъде ваксинирано в своя огромен процент, за да можем да се справим с тази пандемия – има два варианта да излезем от тази ситуация: или вървим към задължително каране на хората да бъдат ваксинирани, на което не сме привърженици, не съм чул някой да е привърженик на такава крайна мярка, другият вариант е с личен пример. Извинявайте, но е абсолютно лицемерно и абсурдно несъстоятелно – призивите за широка кампания, национална. Ама, колеги, Вие не искате собствените права да си ограничите, а как искате тогава един човек, който гледа на улицата и вижда как днес ще гласувате, да отиде, да бъде стимулиран да се ваксинира? Това означава, че всичките месеци, които си загубихме, защото държавата загуби изключително много ценно време и човешки животи, за да не стигне до нивата, до които в Западна Европа да говорим, защото ние там се сравняваме, но ние се сравняваме там само когато на нас ни е угодно, а когато не ни е угодно, не е толкова важно! И ако бяхме наистина отговорни, това щеше да бъде първото нещо, което щяхме да гласуваме. И аз искрено призовавам, защото в кулоарите по един начин говорите, в залата по друг начин най-вероятно ще гласувате, призовавам всички, особено тези, които ще управляват, управляват, ще носят отговорност, тези, които трябва да изведат държавата – конкретно в тази ситуация с COVID-19, трябва да изведат държавата от тази криза. И не България да е на последно място – България трябва да бъде, както в началото, между другото, ако си припомните, когато никой не помагаше на правителството, защото Вие тогава бяхте революционери, България беше сочена за пример за справяне със ситуацията. Така ли беше? Така беше! Нека, ако искате да отворим и чуждестранни медии – да видим дали съм прав или не. Така че, колеги, днес призовавам всички, особено управляващото мнозинство, недейте да лицемерничите, ами наистина дайте знак на гражданите, че това го вярвате и че това е единственият начин България да излезе от тази безкрайна безкрайна спирала, която евентуално ще ни очаква, защото ниското ниво на ваксинация води до безкрайни колебания – дали да затваряме, дали да не затваряме, което, естествено, води до своите последици и от икономическа, финансова гледна точка, а Вие ще сте тези, които ще носите отговорност. Така че оставям на Вашата съвест да прецените как ще гласувате, но да знаете, хората ще гледат днес! Благодаря, господин Ненков. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания има ли по тази точка? Заповядайте за изказване.

Уважаеми колеги и Вие, господа, от ГЕРБ! Няма как да слагаме каруцата пред коня! Няма как да позволим сертифициране на работата на народните представители чрез заповеди на министър от изпълнителната власт!

Това, което трябва да направим ние тук, е да дадем пример и примерът за българския народ трябва да бъде такъв: да позволим това, което важи за българските народни представители да влизаме и свободно да упражняваме своята работа, професия, волята на народа, волята на нашите избраници, същото нещо да го позволим на нашите деца, да го позволим на нашите съграждани,

от ГЕРБ-СДС) всеки има глава на раменете си, всеки сам преценява за себе си, за собственото си здраве, за собствените си деца, така че това е вярната, правилната позиция, това е позицията, която ВЪЗРАЖДАНЕ защитава. Ваксинацията, за която Вие твърдите в момента, че не е задължителна – тя не е задължителна, но тя е принудителна. Има един огромен натиск. Разбира се, ние тук в Народното събрание ще устоим на нея, но по какъв начин устояват децата ни, по какъв начин устояват работниците, по какъв начин устояват хората, които са загрижени за своето препитание? Именно за тях трябва да мислим, когато след малко гласуваме за това

Реплика? Заповядайте за реплика. Първо господин Биков. След това, господин Гаджев. Другите групи? Не виждам. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дренчев, едно уточнение: ние тук не Ви казваме да спазваме някаква заповед на изпълнителната власт. Ние предлагаме решение на парламента, с което да спазваме тези правила, които всички останали, които спазват зеления сертификат, спазват, това казваме. Ние няма да изпълняваме заповедта на министъра или заповедта на изпълнителната власт. Ние просто ще проявим някаква добра воля да покажем, че за нас правилата също важат на нашето работно място, като всеки човек, който по някаква причина не иска да си извади зелен сертификат, ще има възможност да участва в заседанията на парламента онлайн и да гласува, и дори да се изказва, така че това е нашето предложение. Иначе съм съгласен – Вие имате Вашето мнение. Ако счетем за нужно, че тук не трябва да действа зеленият сертификат, нека той просто да отпадне, това казваме ние,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

съвсем различна тема. Дебатът не е за или против зеления сертификат, мисля, че го уточнихме няколко пъти. Тук дебатът е за дистанционното гласуване и как ще става всъщност за дистанционно гласуване. Впрочем авторите или архитектите по-скоро на политиката на здравния сертификат и на всички мерки бяха преди малко тук и ги изпратихте с аплодисменти. Здравният министър, който е автор на всички заповеди, утре можеше да е тук и да защитава тези свои политики, ако го бяхте поставили на парламентарен контрол. За съжаление, не сте, така че можеше утре наистина да го разпънете на кръст, ако не сте съгласни с неговите политики. Не го направихте. Като гледам – следващата седмица ще е друг здравен министър, да видим неговата политика. Но оттук нататък става въпрос най-вече за това дали ние като народни представители ще се съобразим с правилата, които важат за абсолютно всички български граждани. Хиляди български граждани се ваксинираха, за да ходят на работа. Хиляди български граждани – всеки през три дни, си правят някакъв вид от всичките разрешени тестове, за да ходят на работа. А ние тук – някои от Вас се държат като богоизбрани, тоест тези правила да не важат за тях. Идеята е каквото важи за всички останали български граждани,

Нека да напомня, че заповедта за зеления сертификат не ни е спусната заедно със скрижалите на Мойсей на земята. Тя е измислена от някакъв министър, в някакъв кабинет, и със сигурност не може да бъде основание за каквито и да било ограничения на законодателната власт. Благодаря, уважаеми господин Дренчев. Сега, тъй като има желаещи за изказване и дискусията очевидно ще продължи, но часът е вече 14,00, с това днешното заседание трябва да приключи, а може би на Председателския съвет ще се уточним дали така, както сме гласували Програмата, позволява да продължим утре, или ще трябва да се внесе отново в Програмата за следващата седмица. Утре в 9,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. Закривам заседанието.